Ще Ви прочета разпределените законопроекти, които са постъпили на 20 април 2021 г.: Законопроект за допълнение на Закона за митниците. Вносители – Христо Иванов и Надежда Йорданова. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Законопроект за несъстоятелност на физическите лица. Вносители – Мая Манолова и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците. Вносители – Мая Манолова и група народни представители. Водеща е Комисията по здравеопазването. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите. Вносители – Мая Манолова и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси, подпомагаща е Комисията по бюджет и финанси.

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Поради изключително важния дневен ред и решенията, които предстои да приемем, предлагам днешното пленарно заседание да се излъчва пряко по БНТ 1 и БНР. Благодаря. Има ли народни представители, които не са съгласни с това предложение? Няма. Режим на гласуване.

Уважаема госпожо Председател, господа заместник-председатели, уважаеми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 проверка на управлението, породило протести и ясен вот за промяна. Също толкова важни са свободата, независимостта, сигурността на България с поглед напред. Правителството стартира преглед на системата за национална сигурност през януари 2019 г., но все още няма задоволителен дебат в парламента, внесен от премиера с визия 2030. Изявлението ни е относно подготовката на политическа рамка на Народното събрание за участие в предстоящите срещи на върха на НАТО, срещите на върха във формата Б9, „Три морета“ и поемане на председателството на процеса на срещи на министрите на отбраната в Югоизточна Европа. В следващите три месеца предстоят важни събития в областта на външната политика, отбраната и сигурността. В средата на месец юни се провежда Среща на върха на НАТО, която ще приеме мандат за актуализация или изработване на нова стратегическа концепция на НАТО до 2030 г. В центъра на дискусията ще бъдат сериозните въпроси по развитието на средата за сигурност, особено в Черноморския регион, нарастващите рискове от агресивната политика на Кремъл, ролята на технологиите, киберсигурността, хибридните заплахи и други важни въпроси, свързани с климатичните промени и възхода на Китай. През месец май предстои участие на президента на Среща на върха във формат Б9. Това са страните от източния фланг на НАТО – от Естония до България, в Букурещ, а през месец юли е Срещата на върха по инициативата „Три морета“ в София, която се председателства и домакинства от България и е един наистина умален План „Маршал“ за Източна Европа. Предстои България да поеме председателство на процеса на срещите на министрите на отбраната в Югоизточна Европа за следващите две години. Това налага ясна рамка на парламента за участие в тези процеси, каквато в момента отсъства. Възможно е парламентът да не е действащ и в периода май – юли, без решение на парламента и без мандат, да има участие на български делегации с новоизбрани министри или министри от служебно правителство, което не би било добре за представяне на визията на България в тези важни области. Именно затова считаме, че в предстоящите две-три парламентарни седмици е важно парламентът да приеме ясна политическа рамка за участие на българските делегации, водени от президента, в тези важни събития.

за организацията и дейността на Народното събрание, за подготовка на срещите и председателството по основните позиции, подготвени по дневния ред за участието на президента и министрите, и на тази основа ще предложим решение на парламента. Обръщаме се към всички парламентарни групи да подкрепят тези усилия и да постигнем съгласие в парламента по мандата за участие на България в тези три срещи на върха и ролята ни като председател на процеса на среща на министрите на отбраната в Югоизточна Европа. Наред с това парламентарната група на „Демократична България“ е силно загрижена от разполагането на значителни руски военни сили по границите с Украйна и на територията на Кримския полуостров, незаконно анексиран от Русия, както и въвеждане на ограничения в корабоплаването и въздушното пространство. Като черноморска страна за България е особено обезпокоителен фактът, че тези широкомащабни движения на руската армия се извършват без предварителна нотификация, както го изискват процедурите на Организацията Призоваваме правителството да работи активно на двустранна основа в НАТО и в Европейския съюз, с цел Русия да сложи край на тези провокации, и потвърждаваме пълната си подкрепа за независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна. По този въпрос сме внесли питане до министър-председателя. На последно място, но не по важност, изразяваме загриженост от обхвата и нивото на обявената от прокуратурата руска шпионска мрежа в Министерството на отбраната, и настояваме министър-председателят да представи пред парламента – при необходимост на закрито заседание, своята оценка за мрежата на влияние на Руската федерация в органите на изпълнителната власт и сектора за сигурност, както и в администрацията на парламента, както и предприетите мерки за незабавното ограничаване и елиминиране в обозрим период от време на рисковете за националната сигурност, възникващи от дълбокото проникване на тези мрежи в българската държава. Това е особено важно в контекста на обявеното от премиера на Чехия за диверсия на тяхна територия, включително свързана с български гражданин по разследването за отравянето, на който все още няма яснота, но има основателно предположение, че е свързано със заподозрените в Чехия и в отравянето с „Новичок“ в Солсбъри, Великобритания, когато българското правителство практически се разграничи от реакциите на всички членове на НАТО и Европейския съюз. Госпожо Председател, колеги! Ще работим, щото парламентът да гледа напред. Необходима е визия 2030, особено по външната политика, отбраната, сигурността, технологиите и иновациите. Гражданите не желаят повече от същото, искат радикална промяна, искат свобода, законност и модернизация. Промяната изисква визия, лидерство, екип, воля, смелост, отговорност. Не можем да променим България по очакването на гражданите, ако гледаме само в огледалото за обратно виждане и използваме само спирачката. Време е да ползваме кормилото и газта, време е да имаме комисии по външна политика и отбрана, защото светът не е спрял и Земята продължава да се върти. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Шаламанов. Господин Биков, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Аз имам едно процедурно предложение с ясната мисъл, че като народен представител точно в този момент нямам право да го направя, но госпожа председателката може. Това е да вкараме в дневния ред Проект на решение за създаване на Временна анкетна комисия – това, ако може за утрешния дневен ред – за установяване и проверка на законосъобразността на изграждането на всички обекти, находящи се на територията на лесопарк „Росенец“, община Бургас, както и всички действия от лятото на миналата година, предприети от представители на политическите сили и служители на НСО. Ако имате желание, може да го вкараме утре. Предполагам, че ще бъде прието с голямо мнозинство. Благодаря Ви.

Смятам, че е добре това предложение да бъде подкрепено, предвид и развиването на ситуацията с чл. 99 от Конституцията, така че Ви предлагам да гласуваме това процедурно предложение за включване на точка в дневния ред. Господин Христо Иванов,

Благодаря. Госпожо Председател, и аз по почина на господин Биков. Има две предложения за комисии и ако ще бъде включвано, предлагам да бъдат включени и двете, така че да могат да бъдат разгледани. Не е ли все пак по-добре да бъдат обединени в Правна комисия? Както прецените, госпожо Председател – просто да бъдат включени и двете предложения. Благодаря Ви.

и утре да обсъдим създаването на такава временна комисия. Моля, режим на гласуване – който е съгласен с така направените процедурни предложения, за включване като точка в дневния ред за петъчното ни заседание. Гласували

Председателски съвет, за да обсъдим дали да бъде първа точка за петък или последна, предвид това че ще се гледат няколко изборни кодекса и Закон за политическите партии. Други

ПРЕДСТАВИТЕЛИ. Давам думата на председателя на Комисията по правни въпроси да представи становището на Комисията. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Комисията по правни въпроси към Народното събрание има следното: СТАНОВИЩЕ относно Проект на решение за налагане на мораториум върху отдаването на концесии, продажбата на държавни и общински болници и назначенията в държавната администрация, регулаторните органи и предприятията с над 50% държавно участие, № 154-02-13, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 19 април 2021 г. и Проект на решение за налагане на мораториум върху определени действия на Министерския съвет в оставка, № 154-02-14, внесен от Мая Божидарова Манолова-Найденова и група народни представители на 19 април 2021 г. На свое заседание, проведено на 21 април 2021 г., Комисията по правни въпроси обсъди Проект на решение за налагане на мораториум върху отдаването на концесии, продажбата на държавни и общински болници и назначенията в държавната администрация, регулаторните органи и предприятията с над 50% държавно участие, № 154-02-13, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 19 април 2021 г. и Проект на решение за налагане на мораториум върху определени действия на Министерския съвет в оставка, № 154-02-14, внесен от Мая Божидарова Манолова-Найденова и група народни представители на 19 април Проектите за решение бяха представени от господин Филип Попов и госпожа Мая Манолова, които посочиха, че основната цел на предложените проекти за решение за налагане на мораториум е да бъдат защитени държавните и обществените интереси. След проведеното обсъждане на проектите на решения Комисията по правни въпроси с 10 гласа „за“, без „против“ и 2 гласа „въздържал се“ прие Проект на решение за налагане на мораториум върху отдаването на концесии, продажбата на държавни и общински болници и назначенията в държавната администрация, регулаторните органи и предприятията с над 50% държавно участие, № 154-02-13, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 19 април с 13 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ прие Проект на решение за налагане на мораториум върху определени действия на Министерския съвет в оставка, № 154-02-14, внесен от Мая Божидарова Манолова-Найденова и група народни представители на 19 април 2021 г. и с 16 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание следния: „Проект! РЕШЕНИЕ

възлагане на концесии, включително определяне на концесионно възнаграждение; б) предоставяне на разрешения за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства; в) поемане и предоставяне на държавни заеми по смисъла на Закона за държавния дълг; дълг; г) промени в състава на органите за управление и контрол на държавните публични предприятия, на държавните лечебни заведения за болнична помощ и на другите дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала, както и избор или назначаване на други управителни или контролни органи;

ж) назначения в държавната администрация. 2. Мораториумът се налага до избирането на нов Министерски съвет или назначаването на служебно правителство.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Василев. От вносителите има ли желаещи да представят проектите си – госпожо Манолова, госпожо Нинова?

Госпожо Председател, уважаеми народни представители! Много изговорихме за този мораториум, но искам отново да повторя аргументите и да се опитаме да поправим грешките. Първо, защо го предложихме? Защото целта ни е моделът на управление ГЕРБ и Борисов да бъде променен докрай, а не само с това да поставим ГЕРБ в изолация, да не могат да съставят правителство и Борисов да не е премиер. Защото вторите и третите нива на управление в държавата остават същите и остават техните. Второто ниво на властта може много да помогне за една промяна, но може и много тежко да я саботира. Първият аргумент. И втори – истинското правене на избори се прави от тези хора, второто ниво на властта: шефове на агенции, на служби, на горски стопанства. Какъвто и прекрасен Изборен кодекс да направим, ако не променим надолу модела на управление на ГЕРБ, те ще саботират всеки прозрачен и честен избор. Това беше целта ни, предлагайки мораториума. Какво се получи? Новите политически субекти в Народното събрание и ДПС отхвърлиха това наше предложение. Това си е Ваше решение. Ние в решенията на други партии не се месим, но няма да допуснем да хвърлите върху БСП думи като: „БСП саботира общия анти-ГЕРБ фронт“, било противоконституционно да се запише в едно общо решение с ревизия, щяло било да попречи на проверката на сделките и на ревизията на политиката в последните 4 или 10 години. Абсурдни твърдения! Оправдания! Много интересно е, че насочихте тези стрели срещу БСП вместо срещу общия ни опонент ГЕРБ, за който уж декларирахте преди изборите, че искате да сменим от Но отново казвам: това са си Ваши решения, ние просто държим на истината и да я чуят всички български граждани. Какво се случи междувременно, докато търсехте вина у БСП вместо във властта? Както вече изнесохме данни, овладя се целият сектор на енергетиката. Вчера изнесохме данни за овладяване и окопаване в земеделието. Днес ще Ви представя третата серия, факти и доказателства за това, че допуснахте моделът Борисов да се окопава в още сектори. Тези дни са подменени ръководствата на 65 болници в цялата страна: Стара Загора, Враца, Шумен, София, Ловеч, мога да ги изреждам всички. Шейсет и пет болници са с нови ръководства! Само една скоба отварям. Ако сте верни на обещанията си преди изборите, че искате болниците да не са търговски дружества, което и ние отдавна искаме, си представете какво ще се изправи срещу Вас като лоби и като нежелание, след като ръководствата на всички болници в държавата ще се изправят срещу това. Нали няма да бъде блокирана тази реформа поради нашите безсмислени спорове кой да води бащина дружина! Та продължавам нататък! От тези 65 болници в 58 е имало само един кандидат – никакви конкурси, никакви състезания! Един! Предварително посочен и избран! В останалите седем е имало двама, от които единият е отказан предварително. И реакцията не закъснява. Сигурно сте получили така огромната подписка от лекари, професори, доценти и сестри в болницата „Царица Йоана – ИСУЛ“ до нас,

но е късно очевидно, защото тези конкурси са проведени и 65 болници, тоест почти цялото държавно и общинско здравеопазване е овладяно. Чуваме аргументи от хората, върху които трябва да помислим – сигурно са разумни, защото те не знаят. И казвате: „Какво толкова искат от БСП – едно ново управление, едно ново правителство ще ги смени и бързо ще бъде решен проблемът?“ Уви, няма как да стане! Защото тук групата пред мен – ГЕРБ, си приеха един Закон за публичните предприятия, в който подготвиха нещата така, че тези хора да не могат да бъдат пипнати. Знаете ли при какви условия може да ги смени което и да е ново управление? „Подаване на молба за освобождаване; обективна невъзможност да си изпълняват задълженията 6 месеца; осъждане за извършено умишлено престъпление от общ характер – делото може да продължи седем години; несъвместимост с изискванията на чл. 20 – всички отговарят на изискванията на чл. 20, защото така е замислен; тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения как се установява то и за колко време; и смърт“. Е, кажете кое следващо правителство може да пипне когото и да е, без съдът да го възстанови? Никое! Ето затова настоявахме толкова много навреме да бъде приет този мораториум! Ако ни бяхте подкрепили преди седмица, можехме да предотвратим част от тези събития. Казвам Ви го просто за да помислим. Когато решите, че основният Ви опонент е БСП, а не моделът Борисов, срещу който се обявихте преди изборите. И ще завърша отново с думите, които и вчера казах: „Думи много, спорове много от тази трибуна, дела трябват! Закъсняхте с делата!“ Дано да можем да поправим това! (Ръкопляскания

Уважаеми дами и господа, парламентарната група на „Изправи се! Мутри вън!“ и на „Има такъв народ“ внесоха предложение за налагане на мораториум върху разпоредителни сделки, концесии, сключване на договори, теглене на заеми и други действия на разпореждане от Министерския съвет в оставка, както и на назначенията в публичните предприятия и в държавната администрация. Това се наложи, защото след парламентарните избори, проведени на 4 април, кабинетът „Борисов 3“ в оставка наистина ударно пристъпи и към раздаване на концесии за подземни богатства, за строителни материали и за плажове, но също така продължи да раздава пари с решения на Министерския съвет, с министерски постановления да продължава договори чрез сключване на анекси към тях. През последните месеци назначенията както в бордовете на публичните предприятия, така и в цялата държавна администрация наистина счупиха своеобразен рекорд. На практика управляващите се превърнаха в една комисия по трудоустрояване и трудоустроиха партийни кадри не само на най-високите нива в бордовете на държавните публични предприятия, но и в цялата държавна администрация. една много бегла справка за конкурсите, които са започнати през последния месец, показва, че има 71 броя от последните седмици, които са започнали на различни нива в администрацията. Всичко това – пилеенето на публични пари и насочването им към определени икономически субекти в периода на безвремие между две правителства, назначенията както в регулатори и по високите нива в бордовете, но и в по-ниските нива на администрацията, трябва да бъде спряно, защото е неморално, защото е нечестно спрямо българските граждани. Защото е нечестно и спрямо самите държавни служители, които виждат тези процеси на преместване на важни за ГЕРБ кадри от различните нива – заместник-министър става шеф на администрация, шефът на дирекция става началник-отдел, началникът отдел заема мястото на някой експерт – наистина една грозна и неприятна въртележка, на която Народното събрание трябва да сложи точка. Затова предложихме нашия Проект за решение, затова вчера в Комисията по правни въпроси именно ние от „Изправи се! Мутри вън!“ и „Има такъв народ“ настоявахме да бъдат приети двата проекта – и този на БСП, и този, който сме предложили ние. Но аз предлагам спекулациите по отношение на това кой иска да наложи мораториум върху сделките и назначенията на властта и кой е против да спрат.

...нека да припомним, че не преди една седмица и не преди 10 дни, а миналия петък от парламентарната група на Левицата бяха предложени два варианта. Стенограмата може да бъде видяна на сайта на Народното събрание. Два варианта! Първи вариант: „Незабавно налагане на мораториум с устно прочетено решение в Комисията по ревизията“ и отделно внасяне на Проект за мораториум, което ние направихме в понеделник. Сега няма да коментирам, тук има конституционалисти, какво беше качеството на това решение и дали мястото му беше в решението за Комисията по ревизията. Това е все едно да включиш в Кодекса на труда текстове от Закона за въоръжените сили например, което щеше да минира и Комисията по ревизията, която щеше да подлежи на конституционна атака, и въпросното решение. Това е по фактите. Но освен това една огромна част от назначенията в държавната администрация и в бордовете вече са се случили и ние от „Изправи се! Мутри вън!“ предлагаме вместо тук да спорим за това кой пръв, кой втори и кой е искал, да предприемем действия, за да бъде възстановена справедливостта. (Шум и реплики от „БСП за България“.) Затова ние не просто говорим, ние действаме. Още вчера внесохме Законопроект за лечебните заведения. Там правим първата стъпка от превръщането на лечебните заведения от търговски дружества в предприятия. Първата стъпка е чрез изваждането им от Закона за публичните предприятия, като даваме възможност на министъра на здравеопазването да започне нови конкурси, включително и в ИСУЛ. Използвам случая да обявя от тази трибуна, че ние от „Изправи се! Мутри вън!“ чухме, прочетохме настояванията на лекарите и на сестрите от ИСУЛ и сме предприели действия за възстановяване на справедливостта чрез внасяне на промени в закона, защото това назначение беше финализирано още преди конституирането на Четиридесет и петото народно събрание, така че ние действаме. Днес ще внесем и промени в Закона за публичните предприятия, които да дадат възможност всички тези назначения на партийни калинки по високите нива на държавните предприятия (реплики от ГЕРБ), публичните предприятия, регулаторите и органите да бъдат ревизирани от съответните следващи министри – дали служебни или редовни, по преценка на следващия министър във всеки един сектор ще има възможност да започнат нови конкурси прозрачни, публични, в които кандидатите ще бъдат оценявани не по партийната им принадлежност, а по техните качества, и които, забележете, ще могат да бъдат подложени на съдебен контрол. Защото сега чрез промените, които парламент е приел и чрез Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, един конкурс не може да бъде обжалван дори и от участващите в него. Предлагаме съдебен контрол. Предлагаме съдът да се произнася по всички спорни назначения и даваме възможност, развързваме ръцете на следващите редовни или служебни министри да започнат тези спорни конкурси, които възмутиха българските граждани отново, публично, прозрачно, почтено, за да имат възможност служителите, хората с качества, хората с биографии, експертите да заемат тези позиции и съдът да се произнесе. Така че ние сме направили съответните предложения. Предложен е от председателя на Правната комисия един добър проект за налагане на мораториум – издържан, конкретен, със срок, който може да бъде гласуван от Народното събрание и който ще наложи мораториум върху всички сделки на Министерския съвет и на останалите министерства и по отношение на тегленето на заеми, не само преотдаване на концесии, и по отношение на харченето на публични пари и продължаването на договори за периода, докато бъде сформирано ново правителство, защото смятаме, че така е почтено. Всички конкурси, които приключиха до този момент и допреди структурирането на Четиридесет и петия парламент, ще бъдат ревизирани от следващите министри. Даваме им тази възможност през законови промени. Казвам какво внасяме, нека да е ясно от тази трибуна. Тези конкурси ще бъдат проведени публично, прозрачно и ще подлежат на съдебен контрол, защото сега си назначихте кадрите и никой даже не може да Речено – сторено – приключено, но няма да бъде така. Предлагаме също така в мораториума да бъдат включени и сделките с всякакво имущество, извършвано в периода между двете народни събрания... една цел – да бъде запазен общественият интерес и чувството за справедливост на хората, че пред очите им се правят безобразия без реакция на народното представителство да спре. Така че ние действаме. Тези, които наистина искат отмяна на спорните конкурси, могат да подкрепят нашите законопроекти – за лечебните заведения и за публичните предприятия. Уважаеми колеги, тъй като има два проекта за решения, Комисията се е обединила около едно общо становище. Предлагам да дебатираме върху общия проект за решение и предложения, ако имате, да ги правите върху него. Благодаря Ви. Откривам дебата.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Парламентарната група на „Движението за права и свободи“ ще подкрепи проект за мораториум, внесен от Правната комисия. По повод обаче дискусията, която тече от петък насам, бих искал да заявя няколко неща, за да няма спекулации. Разбира се, че ще има, наясно сме, но нека от тази трибуна всеки да каже ясно своята позиция, а спекулациите вече са въпрос на личен избор. Първо, препотвърждавам, че основната цел на „Движението за права и свободи“ и нейната парламентарна група е свалянето на ГЕРБ от власт. Второ, ние смятаме, че това не може да стане по начина, по който функционираше досега българският парламент, и с методите, които ГЕРБ използваше и техните партньори. Ние не смятаме, че трябва да правим противоконституционни или на ръба на Конституцията неща. Ние не смятаме, че ще приемаме закони, с преходни и заключителни разпоредби да променяме шест закона. Ние не смятаме, че за да свалим ГЕРБ от власт, ще трябва да променяме с преходни и заключителни разпоредби на бюджета за тази година бюджета за миналата година. Ние не смятаме да използваме тези методи. Ние смятаме, че трябва всички общо да възстановим парламентаризма, конституционализма и да спазваме закона, както е буквата и духът на закона. Не може да се съгласим, че заради процедури, които текат, ние трябва да вземаме спешни решения, защото знаем, че има и друг начин да разградим това, което не искаме да съществува – с промяна в съответния закон. Да, по-бавно, да, по-трудно, но по-честно. И ако искаме да дадем пример, че искаме промяна, тази промяна трябва да започне оттук в тази зала. Искате ли да започнем по същия начин – да подкараме законите с преходни и заключителни разпоредби, да налагаме диктат, да правим каквото си искаме? Разбира се, че можем да променим тези назначения, разбира се, че можем да махнем некомпетентните от властта, разбира се, че можем да променим всеки закон, включително и Закона за публичните предприятия, ако публичните предприятия, ако смятаме, че това е наложително. По-бавно ще стане, но, пак казвам, ще бъде по-честно и ще бъде по-правилно. Нужно ли е да Ви припомням сега, има юристи, и то много добри, в тази зала, как ще тълкувате Решение № 22 на Конституционния съд от 2013 г.? Еднозначно ли ще го тълкувате? Решение № 22 на Конституционния съд от 2013 г. е за отмяна на такъв мораториум. 2013 г. мисля, че е, ако не бъркам, но да не спорим за годината, а то е за отмяна на мораториум, наложен от Народното събрание за отмяна на конституционно право, дадено на изпълнителната власт. И основният че се нарушава балансът между властите, когато законодателната власт с мораториум отнема правомощия на изпълнителната власт. Този мораториум отнема правомощия на изпълнителната власт. Веднъж вече Конституционният съд е отменил такъв мораториум. Аз не съм юрист и няма да споря с юристите. Може да има и друго тълкуване, но поставям въпроса: може ли да има и такова тълкуване – че това е промяна в баланса на властите и че е неправилно? Само този въпрос поставям. Очевидно е, че може да има и такова тълкуване. Тогава кое Ви дава право да смятате, че абсолютно безгрешно е предложен този мораториум и той е конституционен? Ама, дайте да направим така, защото е в енергетиката или защото е някъде другаде. Съгласен съм, че има нужда от разграждане на този модел. Нашата парламентарна група го е заявила. Съгласен съм, че трябва да се направи по възможно най-добрия начин, а възможно най добрият начин е, като се спазва Конституцията и като се спазват съответните закони. Бих могъл, Бих могъл, разбира се, да коментирам дали решението от петък – така предложено като точка от решение за създаване на временна комисия… Усмихвам се, защото е страшно смешно това. Нали разбирате, да отнемаш права на изпълнителната власт от конституционна гледна точка дори не и с нарочно решение на парламента, а с някаква точка в Решение за създаване на временна анкетна комисия, и оттам се прави изводът, че ние саботираме разграждането на ГЕРБ-властта. Това е несериозно. Оставям го на съвестта на тези, които го правят. Аз няма да вземам отношение повече. Нашата парламентарна група повече по такива спекулативни теми няма да взема отношение. Въпросът обаче пак стои до това да се върнем на правилния път. Можем да направим това, което искат от нас избирателите – промяната да я направим по правилния начин, като спазваме Конституцията и законите, ако и това да стане по-бавно.

Благодаря

години ги подкрепяхте. Четири години Вие казвахте, че не трябва да има предсрочни избори. Четири години преди всяка Нова година чувахме как България не е готова за друго управление. Четири години Вие искахте обединение, единение около нещо – неясно около какво, и казвахте, че ГЕРБ трябва да продължи да управлява. Сега, когато загубиха изборите, много лесно отидохте в другата част на залата и те да им се даде възможност четири години да управляват, пак с Ваша подкрепа вероятно. Така че трябва да бъдете коректен. Относно предложението. Когато в петък го предложихме, Вие дойдохте там при нас ядосан и не говорихте за противоконституционно решение. Говорихте за други неща – че ще се спре процесът в държавата, че в сряда има заседание на Министерския съвет. Тук е министърът на енергетиката, ще каже какво са свършили вчера. Аз не знам какво са свършили.

трябва да се действа, а действието става с гласуване и с натискане на бутоните. Сега и да го вземем това решение, казаха Ви и госпожа Манолова, и госпожа Нинова какво ще последва, тоест какво няма да последва, защото е вече много късно за всичко, което се опитвате да обясните, че трябва да се случи.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Цонев, това не беше просто някаква комисия. Това беше комисия за ревизия на изминалото управление на ГЕРБ. Народното събрание, за да иска такава комисия, значи има опасения, че са извършвани някакви нарушения. И е съвсем логично в решението за създаване на тази комисия да намери място и решението за налагане на мораториум, тоест Народното събрание се съмнява в нормалното ръководене на държавата и затова иска временно да се сложи мораториум върху назначенията. И ако това беше направено, днес нямаше да си говорим вече за десетки направени назначения за промяна на закони, за да оправяме тези назначения и така нататък, и така нататък. Виждам, че опорната точка е конституционност – дали това решение отговаря на Конституцията. Мисля, че Вие не сте конституционен съдия, за да определяте дали отговаря на Конституцията или не. Ако случайно имате съмнения, че противоречи на Конституцията, може да се подаде съответната жалба и Конституционният съд ще се произнесе. Но ние бяхме длъжни в едно такова извънредно състояние, в каквото се намира държавата, да се опитаме да възпрем тези политически назначения и това окопаване на ГЕРБ. И на мен, тъй като все пак е реплика и трябва да Ви задам въпрос, ми е много интересно да отговорите колко от тези назначения са на ДПС и, примерно, лично на господин Пеевски? Благодаря.

Госпожо Председател, дами и господа народни представители! Репликата ми е във връзка с конституционността на предложения мораториум. Вчера в Правната комисия имаше дебат и при консолидираното решение имаше 10 гласа „за“ и без „против“. Дебатът вчера в Правната комисия включи и въпроса за конституционността. Аз самият изтъкнах именно това Решение № 6 от 2014 г. като основание, че трябва да сме особено внимателни, когато въвеждаме мораториум с решение на Народното събрание, защото Конституционният съд е поставил много ясни изисквания, на които трябва да отговарят въведените мораториуми. Това са изисквания за пропорционалност, за необходимост, за легитимна цел и за срочност. В тази връзка първоначално предложеното решение на госпожа Нинова и БСП не отговаряше на тези изисквания, поставени от Конституционния съд, което доведе дотам – да обединим в едно двете решения, тъй като в решението, предложено от госпожа Манолова, имаше много по-детайлно разписани хипотези и срочност. Именно в тази връзка аз считам, че поставеният проект за решение за въвеждане на мораториум съответства… Реплика е относно конституционността, защото това беше повдигнатият въпрос. И в тази връзка считам, че новият проект отговаря на изискванията, положени от Конституционния съд в Решение № 6 от 2014 г., което е с докладчик съдия Румен Ненков. Все пак трябва да изразя позиция, че „Демократична България“ счита, че в правовата държава

Благодаря Ви, госпожо Председател, за възможността да направя дуплика. Уважаеми колеги, уважаема госпожо Министър в оставка! Господин Славов, благодаря Ви за пояснението. Аз не съм член на Правната комисия, не знаех за спора там, но той е в посоката, в която се изказах и аз, че не съм юрист, не съм конституционалист, просто поставям въпроси в залата и получихме някакъв много добър отговор според мен. Това е отговорът ми на репликата на господин Мирчев. Назначенията на ДПС и на Пеевски са нула в тези решения. Това е другият ми отговор на неговия въпрос. Разбира се, мога да направя отговора и по друг начин, но този път ще се въздържа. Както се казва – давам Ви малък бонус в тона. Господин Свиленски, четири години казвахме, че предсрочни парламентарни избори ще произведат това, което произведоха тези сега. Ето го доказателството. Може ли да се състави кабинет? Вървим ли към съставяне на кабинет? Вървим ли към разграждане на модел, който не харесва обществото? Вървим ли? Господин Свиленски е маг, гадател – лятото щяло да стане. Не знам политолог ли сте, магьосник ли сте, гадател ли сте, пророк ли сте? Ние казваме, че ще се възпроизведе това, че няма готовност за формиране на мнозинство, което да върви в посока, в която има нужда страната, мнозинство, което да е съгласно, да е обединено около обща платформа, общо виждане за реформи и общо виждане за ускорен икономически растеж. Това сега го виждаме в това Народно събрание и се боя, че след следващите парламентарни избори ще има същия резултат, докато не започнат политическите партии и техните парламентарни групи да водят разговори без обременеността, която имаме до този момент. Ние и в този парламент не си говорим. Вчера имах възможност да кажа: никакви разговори не се водят – нито на сцената, нито зад кулисите – и това е проблем. Трябва да се водят разговори между парламентарните групи и между политическите партии. Това повтаря ДПС от четири години. Без диалог няма да мръднем крачка напред от това, което се случва в последните десет години. И изказванията от тази трибуна продължават да бъдат в посока миниране на диалога, бламиране на диалога. Така че това, което сме го казвали, стоим твърдо зад него. Доказателствата днес са пред Вас. Още една тема. Това, което казах там, когато дойдох, на господин Свиленски при госпожа Нинова, не съм казвал никога думите, които Вие изрекохте. Това беше лъжа. Казах само, че така, както е написано решението, мораториумът ще обхване и служебния кабинет. И е вярно, че щеше да обхване и служебния кабинет. (Ръкопляскания от

Уважаеми български граждани, това, което виждате в новия парламент, е старото задкулисие с нови лица. Чуйте аргументите. Онзи ден предложението на „БСП за България“ е било противоконституционно, защото ограничаваме правата на изпълнителната власт, които са им дадени с Конституцията. Днес вече не е противоконституционно с новото предложение, с което се увеличават казусите, с които Народното събрание ограничава изпълнителната власт, и ще го подкрепят. Значи миналата седмица е противоконституционно, защото искаме три ограничения или четири. Днес вече не е противоконституционно, защото се добавят още седем сключване на нови договори на стойност над 1 млн. лв., вземане и предоставяне на държавни заеми и така нататък. Това, освен нелогично, е много смешен опит за прикриване на истината, която искам сега да кажа с лицето си оттук и пред целия български народ. Онзи ден пред всички камери и пред ръководството на БСП с мен се проведе арогантен и нахален разговор в смисъл: оттегли това предложение, ще те подкрепим след една седмица, защото има няколко обществени поръчки и няколко концесии на плажове. Цитирам Йордан Цонев.

а съм сигурна, че ако си върнете камерите, ще видите реакцията ми и страшния скандал, който се разви в рамките на три минути, в който скандал му заявих: „Кой си ти, че ще казваш какво ще прави БСП?

пета година декларираме, че не искаме да бъдем част от това задкулисие и пета година Ви го доказваме. Доказваме Ви го и сега. Всички аргументи за някакви процесуални нарушения, за някаква противоконституционност те сами си ги обориха с декларирането, че днес вече ще подкрепят това предложение. Днес! След като замина концесията на летище София, след като за две седмици се дадоха 12 нови концесии за подземни богатства, след като се овладя енергетиката, след като се овладя земеделието, след като се овладя здравеопазването, а утре ще Ви изнеса факти за овладяването дори и на културата на театрите, на читалищата, на библиотеките. Всичко е подменено. И сега какво? Ще излиза някой тук и ще се прави на морален и конституционен специалист, който произнесе онзи ден три изречения: почакайте малко, има няколко плажове; почакайте малко, ще нарушите големите обществени поръчки; и да, третото беше – така ще затрудните и служебния кабинет. Така беше, това изречение го имаше, но господин Цонев спести другите две. Добре че беше пред всички, иначе сигурно нямаше да ми повярвате. Благодаря за вниманието.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, заставам пред Вас и Ви заявявам категорично, че не съм произнасял такива думи.

Не съм изненадан от това, което се случва. А „Кой си ти“ ми беше казано, когато слязох и на острия тон тук, от трибуната, казах, че ми дойде дотук (показва) да ни се карат от тази трибуна. Тя ми каза: „Ти кой си да ми държиш такъв тон?“ Защото тогава от тази трибуна казах, че „сега и веднага“ има само вкъщи. В българския парламент „сега и веднага“ няма. Това беше истинският спор. Но не съм никак изненадан от думите на госпожа Нинова. Не е само моя оценката за това, което се случва там – да излезеш от опозиция, от яростна опозиция, да излезеш с 50 на 100 по-малко гласове и с 50 на 100 по-малко депутати е оценката на хората за тази партия и за техния лидер. Благодаря Ви, господин Цонев. Господин Михайлов, заповядайте за изказване. Благодаря Ви, госпожо Председател. Госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господа заместник-председатели и уважаема госпожо Министър! Съжалявам, че отново по някакви причини емоцията влезе в нашите души. Доста добре вървеше в началото това заседание, а и вчерашният ден мина доста рационално по моя преценка. Искам да се обърна към тези, които говорят едно, но не си дават сметка, че ще последва друго. Какво имам предвид? Действително

Беше излишно тогава да се – не искам да влизам в терминологията на господин Цонев, той е опитен юрист, но ми се вижда малко недостойно сега, в такава ситуация в страната, да коментираме дали е нещо конституционно. Има си институция, която може да го коментира, но това можеше да се случи. Понеже поставихте въпроса за здравеопазването, искам да Ви кажа две-три думи по този закон, който мина миналата есен. Тук е уважаваният от мен и мой приятел професор Горчев – надявам се в политиката да сме противници, но за истината да сме приятели. Онези, които са били в тази зала в предишния парламент, си спомнят какви безобразия наложиха ГЕРБ с този закон – да не могат лекари, които работят в болниците, да бъдат в управителните тела на болниците. най-големите 10 болници в страната да се избират от Агенцията за публични предприятия, което е абсолютен нонсенс една Агенция, която няма нищо общо със здравеопазването, да се занимава с това! Ние четири месеца – приехме на първо, приехме на второ четене, имаше сума ти протести от общински болници, от областни болници! Най-накрая царствено заметоха всичките – да не казвам какво – извършени от тях неща и промениха отново Закона след три месеца. Но допуснаха и другото, което Ви изчете един от нашите колеги да са вечно живи избраните директори, да не могат да бъдат пипнати! Сега се обръщам към колегите от „Изправи се такъв народ“

Тук се говорят едни неща – колко бавно, но честно ще извършим една реформа и ще отстраним една изчерпала своите управленчески възможности формация от власт. А същевременно цялото обществено настроение, колеги от „Има такъв народ“, се тласка волю или неволю към съмнението, че правителство няма да има. Ако няма да има правителство – служебното няма такива правомощия, тук пророкуват различни пророци, че ще се възпроизведе същата ситуация. Към какво водим държавата ние? Тук ни гледа по телевизията целият народ! Към какво я водим? Към повтаряне на едни и същи резултати?! Към противоборство?! Към бетониране на тези, които съсипаха цели отрасли на живота в България, не само в здравеопазването?! Какво ли не още? Да, здравеопазването го съсипахте! Казвам го с цялата си отговорност на професор, израсъл от младши асистент до директор на най-технологичната болница! Съсипахте го! от „БСП за България“.) Моля Ви, като българи – не като политици, много хубаво каза тук един голям журналист, че политическа класа в България още не е изградена. Като българи Ви моля – замислете се много сериозно. Това е нож с две остриета. Свредел от избори е нож с две остриета! Българите нямат нужда от това! Българите имат нужда от управление, което ще им даде надежда, ще им реши проблемите със здравната криза, ще им върне летния сезон, няма да фалира туризмът, ще направи корекции в образованието, в здравеопазването! Но не със законопроекти, които някой ден може би някъде ще се приемат от някое мнозинство, което ние тук имаме. В това отношение нашите политически противници са прави. Ние сме 165 човека срещу тях – ясно срещу тях, срещу тяхната не идеология, а начин на управление! Не говоря за идеология – не знам дали имат идеология но начин на управление! И това да не можем да реализираме в управление – значи наистина има сериозен проблем и нацията няма да ни прости този проблем! Това искам да кажа пред цялата зала от мое лично име с голяма тревога и че въпросите в здравеопазването със законопроекти, които при едно съществуващо един месец Народно събрание няма да минат! То няма да мине и Изборният кодекс по този начин – нищо няма да мине! Просто няма как да стане. Помислете си, колеги – съдбата на цялата нация е в ръцете на тази зала. Благодаря Ви.

Ако ще си играете на процедури, може да губим сума ти време.

Дали ще има служебен кабинет, дали ние ще върнем мандата, или ще направим правителство, ще видите съвсем скоро. Ще завърша с кратък съвет към една моя бивша съученичка, която е лидер на партия. Когато човек започне да говори просто ей така политически, без връзка с реалността, е хубаво да си направи изказването в рамките на две-три минути, защото след това никой не я слуша. Благодаря.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа! Спорът в посоката, в която тръгна – за един мораториум, който очевидно е предложен и одобрен от Комисия, започна да изглежда безпредметен. Започна да прилича на спора между тесните и широките социалисти в едно лозе – дали ще се върви по еволюционен, или по революционен път. Хайде, моля Ви се, да спрем с революционния път, защото помним как свърши миналия път това упражнение. Хайде да не си доказваме кой е по-голям опозиционер, кой в колко часа, на коя дата какво е казал. Докато върви спорът между тесните и широките, накрая дойде един украински фронт и мина пътьом. Хайде да го спрем този спор и да си свършим работата. Започваме да изглеждаме смешно. Няма нужда да изглеждаме по този начин. Аз също мога да се изправя тук и да кажа: ех, мили опозиционери от залата, ами през лятото още Ви предложихме да излезете от залата, а не да играете ролята на опозиция на ГЕРБ! Да, предложихме Ви пред всички медии в България. И не – кой е чул тази реплика на някой ъгъл в парламента, а го казахме там, на площада. Някой да излезе? Защото хипотезата „можеше – ако беше, щеше“ не е валидна в политиката! Тя е валидна в други жанрове. Господин Йорданов е по-запознат от мен с тях, защото са творци, но не и в политиката. В политиката е станало това, което е станало. Да се върнем към реалността и да си свършим работата. Благодаря Ви. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, всъщност не просто сме били на протестите всеки ден, не просто сме ги подкрепяли, без обаче да се опитаме да ги партизираме и по този начин да ги задушим и унищожим. Ние бяхме там всеки ден. Но ние напуснахме това Народно събрание два пъти, преди въобще някой да заговори, че то е изчерпано. Ние бяхме първите, които казаха, че то е вредно за България; първите, които го напуснаха, и първите, които обявиха, че всички трябва час по-скоро да се обединим срещу модела ГЕРБ. Тогава Вас също Ви нямаше. Много по-късно излязохте и ние също бяхме там. По същество. Не виждам нищо лошо да признаете грешка и да кажете: да, трябваше да подкрепим БСП, когато беше време, за да не допуснем тези назначения. Щетата за държавата е очевидна и е излишно да казваме: „казахме ли Ви, но казахме Ви и всичко, което Ви казахме, се случи“. Можеше да ни подкрепите. Аргументите от конституционна гледна точка са излишни. Истината е, че от конституционна гледна точка мораториумът е уязвим и този, и предишният. Но това е работа на Конституционния съд, а той ще се произнесе, когато това Народно събрание може би ще бъде в историята. Фактът щеше да е, че тези назначения нямаше да се случат. Наистина нямаше да се случат. Този спор в момента е излишен, защото, докато го водим, Борисов най-вероятно ни се присмива. Две неща станаха ясни днес. Аз искам да обърна внимание на един аспект – каква е щетата зад държавността? Не всички са „калинки“, сигурно там има добри експерти, сигурно има хора, които си вършат съвестно работата. Как работят в тази среда, когато знаят, че едни в момента ги бетонират с някаква си цел, други се задават с багера, за да ги махнат след това оттам със закон?! Как работят тези хора оттук нататък?!

има и нещо друго, което този дебат показа, и няколко пъти съм го виждал в тази зала. Забелязвате ли ГЕРБ да участват в дебата? Нали уж назначенията са техни? Къде в случая са ГЕРБ? Това ми напомня за дебата за преференциалния вот, когато уж ГЕРБ предложиха той да бъде отменен, само че ДПС защитаваха предложението от трибуната. Сега става същото. Единствените ядосани сякаш са ДПС, които отричат. Естествено е, че имат някакви назначения. Това е косвено доказателство за задкулисния модел на управление на държавата, колкото и в момента заради новата ситуация някой да се опитва да го изкара по различен начин. Това е доказателство, че трябва да действаме решително и заедно срещу този модел, да спрем този дебат – кой го предложи по-напред. Ние сме съгласни да признаем съавторство, даже да признаем, че друг е автор, стига обаче да има ефект за държавата, стига да има ефект за българските граждани. Това целяхме миналата седмица, в тази посока ще продължим и Ви призовавам

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Нещо много притеснително се случва днес и репликата ми е към колегата Божанков, с цялото ми уважение, но тя е и към всички колеги, които преди това се изказаха горе-долу в тази посока. Много е опасно, когато един народен представител, а още по-малко колегата Божанков, който е юрист, да излиза, да внася предложения и да защитава предложения с ясното съзнание, че те са до голяма степен противоконституционни. Още повече че колегата Божанков, с цялото ми уважение – пак повтарям, се е клел преди няколко дена да защитава законите и Конституцията на Народното събрание…

Със сигурност пролича, колега, че не сте юрист, защото боравите прекалено своеволно с думите. Да чухте да казвам, че е противоконституционен? Казах, че е уязвим така, както всяко решение на това Народно събрание е уязвимо. И Ви припомням думите си, че това е работа на Конституционния съд, а неговото решение ще важи занапред. Фактът щеше да е, че тези назначения нямаше да се случат. Другото е работа на Конституционния съд и само един колега като Вас – не-юрист, може да си позволи различно тълкование.

Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател! Изключително интересни са дълбоко личните отношения между БСП, ДПС и ГЕРБ (шум и реплики от ГЕРБ-СДС), но не разбирам защо правим достояние тези дълбоко лични отношения? Българската национална телевизия излъчва на живо. По отношение на господин Божанков имам само един коментар. Господин Божанков, лидерът на Вашата партия предложи два варианта за гласуване миналата седмица. Ние се въздържахме от гласуване на мораториума в този му вид поради изключително лошата юридическа техника той да бъде част от проект за съставяне на комисия и поради изключително неясния текст на мораториума.

Това, че Вие за толкова години не сте справили с тези назначения, госпожо Нинова, е Ваш проблем! По отношение на противоконституционността – евентуалната, на тази законова норма. Текстът, който госпожа Нинова предложи, беше със сигурност противоконституционен. Не съм съгласен с твърдението на колегата Божанков, че Конституционният съд трябва да се произнася по отношение на конституционността на клаузата, при положение че Народното събрание е законодателен орган, и то трябва да следи за законосъобразността на своите актове – първо, а не с ясното съзнание, че някой акт е атакуван, да го остави да мине до Конституционен съд. Това е политическо решение. Тъй като това е законодателен орган, правенето на пиар и политическите решение не са най-удачни да се извършват в момента. за реплика? Благодаря. Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Василев, ще използвам един такъв израз: „Докато умните се наумуват, лудите се налудуват!“ и това можеше да бъде наистина прекратено още миналата седмица, ако имахте желание, разбира се. Имаше възможност за дебат, можеше да се вкара като отделно решение. Всичката тази процедура, която днес се върши, можеше да стане още в петък, но тогава не поехте тази протегната ръка – това наше предложение. Както виждате, ние сме консенсусни, отворени по отношение на допълнителни предложения на този мораториум. По отношение на противоконституционността на нашето предложение или на сегашното, нека да не бързаме да се изказваме предварително. Нито сме Конституционен съд, нито имаме тази експертиза – дали нашето е било по-противоконституционно от това – сегашното решение, не може да каже нито един в тази зала.

Предвид ситуацията – и днешната, в тази пленарна зала, мисля, че няма такова време. И затова още в петък можеше да се приеме това решение, да се излезе с решение на Народното събрание и сега просто нямаше да водим този дебат. Нямаше да ги има и тези назначения. Действително решението на Конституционния съд има действие занапред – няма обратно действие. Благодаря.

Мисля, че тук има достатъчно опитни парламентаристи, които можеха да кажат как се случва, когато адхок една парламентарна група предлага нещо разумно, което е в неразумното място. Славов като конституционалист много ясно обясни защо ние сме съгласни, но това трябва да бъде с отделно решение. При нормална работа на Народното събрание веднага излизат от парламентарните групи излъчени колеги и създават решение, което да се внесе на същия ден. Само че ние бяхме свидетели на едно шоу, което се разви веднага в рамките на Комисията, в което трябваше да има някакъв политически интерес. Аз мисля, че дори колегите от ГЕРБ бяха съгласни да го подкрепят, така като гледам, и се надявам, че и днес знаят, че не е добре да има назначения. Така че, когато говорим за Конституция, за определени хора е важно кога те спазват Конституцията или не. Има Конституционен съд. Смятам, че решението, което сме предложили от „Изправи се! Мутри вън!“, ще бъде подкрепено от колегите и е много добро. Това решение ще спре назначенията в момента, ще спре всички сделки, които са, и силно се надявам, че ще имаме общо мнозинство в тази зала. Затова следващото правителство да вземе правилните решения, които трябва, и да не спъваме работата на служебен кабинет, защото този капан, както каза господин Цонев, съществува и ние трябва толкова добре да сме изработили решението, че в този капан да не попадне който и да е следващ кабинет, дори в рамките на 15 или 20 дни, или двумесечния период, в който е едно правителство. Така че, колега, репликата ми беше това – когато си говорят за Конституция, въпросът е кой я спазва и кой не. Аз нямам изказване. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Трета реплика?

Господин Василев, сериозно ли искате в тази ситуация за държавата да играем на играта „мораториумът ни е много по-добър от мораториума Ви“? Сериозно ли смятате, че това, което се гласува, е много по-различно от това, което се гласува миналата седмица – това, което беше предложено? Не, по същество не е различно. Единствената разлика е, че щетите са налице. Обяснете го на тези сектори, които пет години ще бъдат управлявани отново от ГЕРБ. И това е факт! Обясниха Ви колегите много подробно, че не е въпрос на желание. Има закон и той се спазва. Тези хора не могат да бъдат уволнени, освен на много висока цена за държавността в България. Това, което направихте в ключови сектори за икономиката на държавата, е да гарантирате влиянието на ГЕРБ за пет години напред – това е повече от мандата на следващото Народно събрание, дори да го изкара цял.

се започва разследване на Кабинета, естествено, е последвано от решение, което спира действията на същия този кабинет, който очевидно всички намираме за вреден за България. Една седмица беше скъпо време за държавата. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)

Първо да Ви кажа – ние няма да участваме в това гласуване, защото то е противоконституционно и е ясно на всички в тази зала. Това са отнемания на правомощия от страна на законодателната власт от изпълнителната. Явно обаче вече По-същественото е, че през последния час и половина в тази зала ставаме свидетели на следната картина: всички партии, без ГЕРБ-СДС, са внесли решение и са се подписали под него, след което един час и половина се чудим на кого пръв му е дошла идеята да вземе това невероятно решение, с което, пак повтарям, да наруши Конституцията. Спорът е кой носи тази титла на първенец? Явно е, че в този парламент, вероятно и до неговия край, няма да можем да стигнем до някакъв консенсус кой е първи и кой е втори по нито един въпрос, включително и по този кой е спечелил изборите. Но ако искате да спрете всички концесии, всички сделки, всички назначения или да промените начина, по който се прави, Вие трябва да направите правителство,

Аз ще Ви припомня, че се намираме в здравна криза, намираме се в икономически затруднения, намираме се в социални затруднения, намираме се на ръба на политическа криза, защото никой от Вас не е казал преговаря ли в момента за някакво правителство. Кой ще участва в това правителство? Къде се водят тези преговори? На базата на програми ли са? Предлагате ли нещо да се случи в тази държава освен глупости и неадекватни изпълнения в тази зала? Предлагате ли някакви икономически мерки? Предлагате ли някакви социални мерки, които да бъдат реалистични, които да дадат някакъв хоризонт на българите в следващите три-четири-пет месеца и какво ще се случва с тази държава? Давате ли си сметка Вие какво правите в този парламент в последните няколко дни, защото аз имам чувството, че не си давате? И Ви го казвам без капка омраза и капка злоба, аз съм абсолютно загрижен за това, което се случва в държавата. Хората не знаят вече две седмици какво ще се случи в следващия ден. Може ли такова нещо да правите? И да ми стоите тук един час и половина и да говорите глупости за някакъв мораториум, пак повтарям, че е противоконституционен от всяка една гледна точка, и няма значение дали щеше да бъде приет миналата седмица или тази. Той ще остане противоконституционен. И докъде сме стигнали, че това да е малкият проблем – противоконституционността? Това да е малкият проблем. Големият – да не знаем какво се случва в държавата. Това ли е промяната, която обещахте и за която викахте по площадите? (Ръкопляскания Защото промяна има, само че до този момент промяната е към лошо, колеги, и е към лошо не защото ние сме деструктивни, виждате Вие – от сутринта тук стоим и Ви слушаме, и се чудим какво става. Кога ще излезете пред медиите да обясните на какви програмни намерения ще стъпи новото управление, което в тази зала очевидно има над 160 души мнозинство. Може да промените Конституцията с това, а не модела – Конституцията може да промените. И Вие ми говорите кой бил предложил пръв, кой бил много по-оригинален, кой бил по-запознат с Конституцията, за да може да я заобиколи по-лесно! всеки ден загубено време в тази зала струва трудности, струва пари за българските граждани. Дават ни по телевизията – поне това съобразете. Деморализирате в момента цялото общество с Вашето поведение. И пак ще Ви призова накрая: излезте пред журналистите, дайте интервюта, спрете да мълчите и да говорите с по две изречения от тази трибуна някакви смешки. (Ръкопляскания от ГЕРБ-СДС.) Колеги от „Има такъв народ“, дайте интервюта, обяснете на българите, на Вашите избиратели, ако щете не на всички, а на Вашите избиратели какво смятате да правите. Конституционната процедура не забранява да обясните какви са Ви политическите намерения, какви са Ви икономическите намерения, с кого искате да управлявате, с кого не искате. Ще управлявате ли изобщо, или отиваме към служебно правителство, ако щете, това кажете, за да може хората да си направят плановете? Спрете да злоупотребявате с доверието на собствените си избиратели! Благодаря Ви.

И като го признавате, добре е пак от тази трибуна, със същия този плам да кажете кой вкара държавата в тази криза. Кой управлява десет години страната? Аз разбирам Вашия плам, разбирам Вашата загриженост, но свърши времето на задкулисните договорки, свърши времето на сладките назначения и на концесиите – започвайте да свиквате с това. Госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Чудесен артистичен талант, за съжаление, недостатъчен за едно истинско шоу.

благодаря за което. Това е една великолепна възможност, която ни осигурихте. Нека Ви обърна внимание върху факта, че несигурността за утрешния ден е великолепна загриженост, която проявявате, но тя се дължи именно на Вас, защото Вие управлявате 12 години и всички ние, които не сме Вие, тоест ГЕРБ, живеем в тази несигурност дали ще го има утрешния ден. И, между другото, докато използвате такъв огромен патос като за провинциален театър, да Ви обърна внимание на факта, че от трибуната не можете да ни шамарите – без значение дали го правите с думи или буквално. Знам, че Ви се иска, не е това начинът и ние не сме тук за това. И кризата я причинихте Вие! Вие причинихте кризата! И мораториумът в този му вариант не е противоконституционен, но дори да е – компетентността не е Ваша, имам предвид цялата парламентарна група, а не конкретно господин Биков, не. Може да се произнесе Конституционният съд, дами и господа, не Вие. Всичко останало са приказки от трибуната и те, забележете, са празни приказки. Имаме да свършим важна работа, защото, докато се дърляме тук на микрофона, назначенията вървят. И последно, знам, че е дребнаво от моя страна, ама ние живеем от грешките на другите. Върнете мандата и тогава упреквайте колегите от другата парламентарна група, че не са съставили правителство! Благодаря,

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Биков! Вие седите от сутринта и слушате, а казахте: ние сме отворени за дебат, за разговори. Какво чухте, разбрахме. Защо не чухте 12 години, също знаем. Ясно е на всички не само в тази зала и на Вас Ви е ясно. И като сте толкова добронамерени, да Ви припомня, че закрихте Националния оперативен щаб много спешно, много бързо. В следващия момент не искате да гласувате и не искате да се оттеглите от упражняване на властта, и не искате да спрете назначенията и всичко, което нанесе щети на държавата. Защо бързахте? Защо в събота и неделя дори трябваше да работят институции, за да се впишат тези назначения? Защо?! Защо го направихте? Нали предоставихте възможност Националният оперативен щаб да бъде съставен от следващото правителство? Защо не предоставихте възможността тогава да бъдат направени и тези назначения в следващото правителство? Защо ги бързахте толкова? Толкова Ви беше важно, нали? Всички знаем в тази зала защо Ви беше важно, всички знаем! Колкото и да се правите тук на божа кравичка, господин Биков, това е фактът. Бързахте, направихте спешно тези промени, за да си осигурите и да се бетонирате във втория и третия ешелон на властта, където всъщност има ресурси, с които се готвите за следващите избори, и това е ясно на абсолютно всички тук. И ние не го говорим отсега, БСП не участва в никакви сговори, в никакви! Напротив, БСП Ви показва и ще Ви показва какви ги вършите, и ще подкрепим всеки,

не сте разбрали за какво става въпрос – нито от едната страна, нито от другата, а по-лошо, те показват, че няма скоро да разберете за какво става въпрос. А това, пак повтарям, ще бъде за сметка на всички български граждани – и на Вашите избиратели, и на нашите избиратели. Аргументът, че Борисов е виновен за всичко и че ГЕРБ сме виновни за всичко, е до време. Той не може да съществува сам по себе си. Той може да Ви върши работа за известно време, но вече е време, в което освен да кажете какви не сте, срещу кого сте, е време да кажете с кого сте, за какво сте, какво ще направите. В тази страна има най-различни проблеми и ще Ви припомня, че здравната криза доведе до икономическите предизвикателства, а здравната криза не я направи ГЕРБ – здравна криза има в цяла Европа, има в целия свят. Вие не знаете, господин Зафиров, на кое място сме по смъртност или поне нямате такъв вид. Здравната криза е прекалено голямо предизвикателство, за да можем да си позволим в парламента и в българското общество да се делим, и то по въпроси, които час и половина дискутираме в тази зала – дали госпожа Нинова се е сетила първа, или госпожа Манолова се е сетила първа. Това не е достоен дебат в тази ситуация и ще Ви повторя: този дебат е обиден за българските граждани, затова ще Ви помоля да го прекратим. Нека да гласуваме тази точка, да спрем да занимаваме хората с Вашите проблеми и още веднъж Ви призовавам: излезте и кажете какво смятате да правите! Това е важно за всички, не само за Вас. И спрете да си изчислявате гласчетата колко ще бъдат след три месеца или след една година, защото това не е най-големият проблем на държавата. Помислете малко и за хората, не само за себе си! Господин Биков, да разбирам ли, че правите процедура за прекратяване на дебата? Министърът на енергетиката е в залата и помоли за думата. Давам думата на министър Петкова.

Слушах с интерес този дебат, защото смятам, че в този момент с този дебат на практика не се прави нищо друго освен да се отклони вниманието на българските граждани от най-важния въпрос, който стои в нашия дневен ред и той е да се направи стабилно и отговорно управление на държавата в тази трудна ситуация. Всякакви опити за въвеждане на обществото в заблуждение, с налагане на мораториуми – извинявайте, уважаеми дами и господа народни представители, но звучат смешно и жалко (шум, реплики и тропане по

Вие имайте уважение към хората, които са Ви изпратили тук. Първо, никой не казва каква е истината с така наречените „назначения в държавните дружества“. Защо никой не си призна и не каза как стоят нещата в действителност, иначе не бих си позволила да отнемам от ценното време на парламента.

подкрепят този закон и казват, че Вие от две години се борите за този закон – това е от 2019 г., значи от 2017 г. се борите точно този закон да влезе в парламента и веднъж завинаги да се спрат партийните назначения в държавните дружества. (Шум ще Ви оставя стенограмата, можете да си я припомните. Така че въпросът е: кога сме искрени – на 3 юли 2019 а или днес? Това е въпросът и хората трябва да знаят отговора на този въпрос. Законът за публичните предприятия е приет по препоръка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и вие много добре го знаете. Това е едно от условията. Хората трябва да знаят истината. Това е едно от условията България да стане член на еврозоната и на Банковия съюз. Този закон е разработен с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. На какво налагате мораториум Вие с това предложение? Проектът на закон ОИСР, който е приет от българския парламент,

Процедурата в Агенцията за публичните предприятия приключи на 15 април и в същия ден Министерството е уведомено за предложенията, които Агенцията прави. Хората, които са спечелили конкурса – представили са концепция, били са на интервю, са със следните биографии. Ако те са „калинки“, моля да кажете: господин Иван Андреев с 30 години опит в Атомната електроцентрала в Козлодуй. Тръгнал е от най-ниското ниво, бил е заместник-изпълнителен директор 2013 – 2014 г., между другото, след което е изпълнителен директор на АЕЦ „Козлодуй“, експерт на Международната агенция за ядрена енергия, участник във всичките мисии, които упражняват контрол по отношение дейността на други атомни централи в света. Този човек е класиран и той ще бъде член на Съвета на директорите на Българския енергиен холдинг. Стилян Коев – 17 години финансов директор на „Мини Марица-изток“. И това ли са „калинки“?! Валентин Николов – председател на Енергийната комисия в парламента изпълнителен директор на АЕЦ „Козлодуй“, инженер. Така че, ако това са „калинки“, не знам Вие какво можете да предложите?! Така че, уважаеми дами и господа, изборът е абсолютно обективен, изборът е абсолютно законосъобразен и българските граждани трябва да знаят това. Няма никакъв проблем в този избор, избор, който се прави и не само в енергетиката, във всички дружества. В Закона, както и Вие в тази стенограма (показва стенограмата) от 3 юли 2019 г. сте поискали, ясно е казано кога могат да бъдат сменени тези хора когато не си изпълняват задълженията и не изпълняват бизнес плана. Това е условието, при което тези хора могат да бъдат сменени. Така че помислете, преди да предлагате тези решения и преди да предлагате други промени в Закона. И сега я има тази възможност. Но по отношение на другата част от предложението с мораториума по отношение на концесиите за подземни богатства. Аз съм Ви приготвила една папка с решения на Министерския съвет (показва папка с документи) от няколко правителства – на господин Станишев, на господин Орешарски и на Служебното правителство на президента Радев.

папката. Уважаеми дами и господа народни представители, аз благодаря за този дебат. Мисля, че и българските граждани получиха достатъчно яснота за тезите, които се застъпват. не забравяйте, че в този парламент всички – и Вие, и ние, сме изпратени с една единствена задача – да служим на българския народ и да спазваме законите! Благодаря Ви за вниманието. Пожелавам Ви успех!

Очаквах, че госпожа Петкова е дошла тук, за да информира българските граждани защо вчера КЕВР по предложение на „Булгаргаз“ увеличи цената на природния газ с 16%? 16%? Госпожо Петкова, защо природният газ, чиято цена трябваше да бъде ревизирана от 1 април, абсолютно предизборно, и с Ваше участие, не беше обсъдена промяната в неговата цена? Защо вчера?!

И тъй като господин Биков питаше с какво се занимават парламентарните групи на „Изправи се! Мутри вън!“, „Има такъв народ“ и „Демократична България“? Занимаваме се с това, което сме обещали на българските граждани – занимаваме се с изпълнение на нашите ангажименти и сме внесли съответните закони. Да, хората са в ступор. Да, хората са притеснени. Да, хората се тревожат за работните си места, за парите, за здравето си, за това ще има ли място място в болницата, за това ще има ли лекарства. За това се тревожат хората през последните години от управлението на ГЕРБ. И да, хората се тревожат за това дали малкият бизнес ще получи поне някаква подкрепа от властта? Защото благодарение на Вашето мнозинство и на вашето правителство България е единствената държава, която не подкрепи малкия и среден бизнес, която не подкрепи самоосигуряващите се лица, която не подкрепи тези, които не са затворени, но са с намалели обороти! Ето това правим, господин Биков. Внесли сме предложения

…ще бъдат представени за обсъждане по най бързия начин. Да, не всички, не всички в тази зала се тревожат от това кой ще бъде министър, кой каква позиция ще заеме, кой ще бъде назначен в борда на поредното предприятие, кой какви стартови позиции за усвояване ще получи. Ние сме тук, за да изпълним ангажиментите към българските граждани. И това правим. Внесли сме предложения за подкрепа на пенсионерите, на самоосигуряващите се лица, на българските домакинства... И да, предвид назначенията, които бяха извършени в лечебните заведения, ние сме си написали домашното и сме написали законопроект, който, надявам се, днес ще бъде гласуван в Здравната комисия и след това своевременно в пленарната зала, който да предостави правомощията по назначаване на бордове на държавни болници. Това е във връзка с мораториума на съответния министър. Ние сме взели всички мерки. Ще предложим и промени в Закона за публичните предприятия, които, както разбираме, всички сте гласували. Защото в момента всички тези конкурси, за които говореше министър Петкова, и всички останали, не подлежат на съдебен контрол. Те се извършват от едни органи, назначени от управляващите, назначени от ГЕРБ, които оценяват „калинките“ на ГЕРБ. Е, какъв да е резултатът от тази дейност? Затова ще променим Закона, ще дадем възможност за съдебен контрол и след това всички тези назначения, с които се похвали Петкова, ще бъдат ревизирани. А тя трябваше да бъде тук, за да каже с колко ще поскъпне токът Госпожо Манолова! МАЯ МАНОЛОВА: Защото енергийните дружества са го поискали, но КЕВР не го е обявил. И след това заседание, защото очаквах, че тя ще свърши тази работа, от нашата парламентарна група отиваме в КЕВР, за да информираме българските граждани какво ги чака от теслата на Теменужка Петкова. Благодаря. Уважаема госпожо Председател, обръщам се към Вас. Процедурата ми е по начина на водене, защото Вие сте председател на Народното събрание от тази трибуна, когато тук министър в оставка говори откровени лъжи и неистини, най-малко да му направите забележка, а не тя с този менторски тон да говори на народните представители! Защото тук, от тази трибуна, госпожа Петкова си позволи да каже абсолютни неистини и откровени лъжи. Тя каза, че парламентарната група на БСП сме били против Закона?! Що за безочие е това нещо,

и тяхната тяснопартийна клика около тях от Закона. Защото те се възползват от Закона, заобикалят Закона, бетонират се във втори, трети ешелон на властта, както каза тук и моят колега, за да имат пари за предстоящите избори, защото всички знаем в България как ГЕРБ правят избори: „Бай Ганьо прави избори – Гочоолу и Дочоолу!“. Ето това е ГЕРБ!

я няма да ѝ обясним, че идеята на този законопроект за публичните предприятия бе именно да се откъсне управлението от политиците. Докато в ГЕРБ се направи обратното – Вие направихте политически назначения. Затова ще търпим упреци и затова ние смятаме, че не е редно да съществува Закона по този начин. Вие направихте една огромна грешка. Идеята беше политиците да останат извън управлението на тези предприятия, така че да работят на пазарен принцип, да бъдат държавни и да следваме препоръката на ОИСР. Вие обаче, типично по герберски, развалихте абсолютно всичко и назначихте свои хора. Но защо бе важен, колеги, този мораториум? Защото, откакто на 19 април бе назначен бордът на Българския енергиен холдинг и там очакванията, че трябваше да бъдат наистина – даже можеше да има и международен конкурс, идеята беше да има и международни кандидати, да кандидатстват за управлението на държавните активи в енергетиката, един човек там е назначен изцяло без конкурс. Това е Александър Пламенов Църноречки. Как така този човек е назначен в борда на Българския И тук трябваше министърката да дойде и да даде обяснение защо се случва това? Така че този човек няма място там, а това е по Ваша идея и по начина, по който Вие просто четете Закона. Затова наистина е необходимо на този етап да има такъв мораториум. Благодаря Ви.

Госпожо Зайкова, ние не сме взели решение, нито сме задължили министъра да дойде в залата. Тя дойде по свое желание и упражни своето право по Конституция да поиска думата и да говори. Така че няма процедура, по която ние да я задържим в залата.

сега вече започва да става ясно защо беше взето това решение от тези парламентарни групи. Във връзка с мораториума. Ами то причината е БЕХ! Аз пък бих искала да Ви питам: има ли връзка този мораториум и конкретно назначенията в БЕХ с един бивш министър,

Аз ще Ви попитам: знаете ли, че от дата 20 април 2021 г. със заповед на министърката, която много бързичко тук си тръгна през тази врата, отново се обявява конкурс за независими представители в БЕХ, независими експерти, така наречени – от 20 април 2021 г.? Като един от евентуалните доводи на човека, който всъщност е експертът, който не са харесали в тази комисия, е, че най-вероятно той не си е платил задълженията „местни данъци и такси“ към месец април. Затова той е, образно казано, отсвирен и ето го конкурса – заповедта, наново от 20 април. Новите „калинки“ пристигат – дръжте се. Благодаря Ви. господин Попов. За трета реплика? Няма. Господин Стойнев, за дуплика? Не искате, добре. Заповядайте, господин Свиленски, за процедура. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители! Вземам процедура в подкрепа на предложението на госпожа Зайкова, тоест казусът, който казва, абсолютно неуважително министърката в оставка демонстративно на всички Вас, колеги от първия ред и на цялата зала, напусна залата. Затова правя процедура, която държа да я подложите на гласуване – министър Петкова в оставка да се върне в пленарната зала, да изслуша дебата докрай,

Има отношения между институциите. Моля, подложете на гласуване процедурата министър Петкова да се върне и да си седне тук на мястото, а когато свърши това, ще си тръгне. Благодаря.

очаквах, че с дългия Ви парламентарен опит поне сте научили Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Недопустимо е в момента да подлагате на гласуване каквито и да е процедури, госпожо Председател, защото те ще противоречат ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Имате възможност, колеги, по процедурата за парламентарен контрол и изслушвания да внесете искане до председателя на Народното събрание и госпожа Петкова да се яви, за да отговаря на всички поставени въпроси. Дерзайте, но не нарушавайте Правилника и законите на страната.

нарушавайки Правилника и гласувайки това, което им е изгодно. Има 240 народни представители, които ще решат дали министър Петкова ще се върне тук, или няма да се върне тук. Волята на хората е тази, която ще определи – не волята на тоталитарното управление. Уважаеми колеги, моля Ви да гласувате. Господин Свиленски, няма да подложа на гласуване Вашето предложение, тъй като ние сме в друга точка – разглеждаме Решение за налагане на мораториум. Смятам, че хипотезата на Конституцията и на Правилника за задължаване на министъра е в съвсем друг смисъл. Ние тук не правим изслушвания и не можем в момента да я задължим, нито имат готовност народните представители да задават своите въпроси към нея. Тя беше в качеството си на министър, тъй като има право да иска думата по всяко време. Тя дойде, поиска я, без да сме я поканили – взе думата, каза каквото има и си тръгна.

Госпожо Атанасова, Вие вместо да ни крещите от първия ред, да ни поучавате за Правилника и да правите погрешни внушения, вместо да си губите времето – ето тук до Вас е господин Главчев, попитайте го в „Земинвест“ ЕАД дали неговият син не е преназначен преди няколко дни и дали не е вписан в регистъра. Вместо да правите тези внушения – грешни, говорете помежду си, защото в залата всичките сте такива – в средата. Това е изказване, имам една минута на групата, госпожо Караянчева. Така че, уважаеми колеги, нашата борба за този мораториум да се случи веднага беше единствено и само поради тази причина, за да може това да се предотврати, защото това се случва постоянно в последните 11 – 12 години. Парламентаризмът се гази, законът се гази, процедурите се газят. Говорите тук за назначенията – министърката ни говореше за назначенията в държавните предприятия. Ами, колеги, изискванията – Вие толкова грешно и толкова неправилно прилагате закона. Изискванията за директорите на Борсата за плодове, зеленчуци и цветя и директора на АЕЦ „Козлодуй“ са едни и същи. Вие смятате ли, че това може да е правилно, да е вярно – да отговаря директорът на АЕЦ „Козлодуй“, на Българския енергиен холдинг и на Борсата за плодове, зеленчуци и цветя на едни изисквания? Това е нонсенс. Законът, както каза министърката, беше предложен от БСП не две години преди това – пет години преди това. И ние сме се борили и сме го защитавали единствено и само с идеята наистина тези партийни назначения един път завинаги да бъдат приключени.

но след като го приехте, го компрометирахте и продължавате да го компрометирате. Ние сме против това, колеги, и затова предлагаме този мораториум. Реплики на господин Проданов? Няма. За изказвания? Заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми български граждани, гледайки и слушайки ни през националните медии! Аз изчаках цялата тази демагогия от партиите на статуквото, всички тези обвинения, защото смятам, че така е културно и така трябва да се направи. За съжаление, вчера имаше препокриване в няколко комисии и двама от нашите колеги, един от които съм аз, не успяхме да внесем предложение за допълнение към решението. Затова бих желал да внеса такова предложение и ще го аргументирам, а именно за нова точка „з“ към чл. 1, която да гласи: „Извършване на разпоредителни сделки с недвижимо имущество на Министерството на отбраната“. Аргументите за това предложение за добавяне са, че през последните две години Министерството на отбраната продаде огромен брой недвижими имоти с отпаднало с отпаднало предназначение, като за тази година има план-график за 249 такива имота и допълнителен план-график от още 13 такива имота.

Така че това, което предлагам, е именно да се добави тази точка. Сигурно има аргументи да се добавят разпоредителни сделки с недвижими имоти и на други министерства, но тъй като не съм подготвен да предложа, не съм разгледал всички такива такива имоти и план-графици, този съм го разгледал. Знам, че господин Каракачанов продава сериозно през последните години, сякаш е бащиния, не се отнася по същия начин с имотите на ВМРО – наследени. Но смятам, че народните представители следва да подкрепят едно такова предложение и да се добави към решението на тази точка. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви. Госпожо Манолова. Тя има ли време? За какво е – за допълнение в Решението ли имате, в тази връзка ли? Добре,

да бъдат обхванати не просто Министерският съвет с неговите актове, а всички министерства и всички разпоредителни сделки. Така че би следвало – всъщност крайният вариант е в ръцете на председателя госпожа Митева, би следвало редакцията да звучи така, че да включва и Министерството на отбраната и всички останали министерства. Аз се присъединявам към направеното предложение, защото един от първите сигнали, които постъпиха в Комисията по ревизията, се отнася за отворени сделки, свързани с продажби на имоти на Министерството на отбраната. Така или иначе Комисията няма капацитета да провери едновременно всички сделки, но би било добре всичко, което е сложено да се продава сега между двете правителства и двата парламента, просто да бъде спряно. Така че моля да бъде прочетен Проектът за решение, за да се види, че в смисъла му се включват и всички сделки за разпореждане на имущество, тоест на недвижими имоти. Не знам, може би, и движимо имущество. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Госпожо Манолова, само ще Ви дам разяснение. Точката е: „Извършване на разпоредителни сделки с недвижимо имущество на държавните лечебни заведения за болнична помощ“. Може би ако се каже: „включително на държавните лечебни за болнична“, тогава вече ще се обхванат всички. не касае болничната помощ. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Не, става въпрос, че господин Сандов направи предложение по отношение на Министерството на отбраната. Ако искате Вие точката да е обща, тъй като точката в момента е само по отношение на държавните лечебни заведения за болнична помощ. МАЯ МАНОЛОВА: Извинявайте, вчера решението, което коментирахме

на разпоредителни сделки с недвижимо имущество, включително на държавните лечебни заведения за болнична помощ“, за да може да се обхванат всички разпоредителни сделки. МАЯ МАНОЛОВА: Точно това беше идеята на Правната комисия – всички сделки на всички министерства, на всички агенции и на всички публични…

Няма лошо – всичко сложете под мораториум, но се надявам това да не Ви е идеологическата линия. Имайте предвид, че на Панчарево не може да се направи казарма. В центъра на Айтос например има една голяма изоставена казарма и ми кажете какво трябва да се направи от Министерството на отбраната? Да се възстанови казармата ли? И още нещо. Ако господин Иван Костов беше в този парламент, съм сигурен, че щеше да се срамува от Вашата парламентарна група и от такива предложения. Благодаря Ви.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 Първият е, четейки чисто технически самия Проект за решение, има една точка, която забранява, но по-скоро налага мораториум върху държавни заеми и така нататък нататък – цитирам по памет, тъй като предложението не е при мен. И аз имам първия въпрос, на който чисто юридически, ако някой може да ми отговори, имайки предвид, че поемането на държавни заеми, особено международни, е обект на ратификация от Народното събрание. Дали тази точка всъщност не делегира права на Народното събрание, ако може чисто юридически да ми подскажете. И, второ, искам да допълня Вашето предложение за включване на нова точка „з“ – не само „недвижими“, но и „движими“ вещи в управлението на Министерството на отбраната, тъй като

Благодаря Ви, господин Гаджев. Дуплика? Няма. Изказвания? Заповядайте, господин Добрев.

Министър Петкова се опита да обясни, че тези конкурси и назначения са по Закона за публичните предприятия, който беше приет тук, в тази зала, преди около три години зала, преди около три години – спомням си, защото аз също бях народен представител, и тогава предложението беше по време на кабинета Орешарски, на групата на БСП. Допълнително искам да се чуе ясно, че този закон спазва всички препоръки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, процедурните правила в този закон спазват най-добрите практики за корпоративно управление в света. Но това, за което станах, е, за да Ви обърна внимание, че тези конкурси се провеждат от Агенцията за публичните предприятия. Тя е правоприемник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. В тази агенция има Надзорен съвет. Този надзорен съвет реално управлява процеса по конкурсите. Тази агенция и този надзорен съвет Искам да Ви обърна внимание на състава на Надзорния съвет. Не знам колко от Вас си спомнят, но ние Надзорен съвет на Агенцията по приватизацията поне от десет години не сме избирали и сте прави – последният е избран през 2010 г. през 2010 г. Дори съставът му е непълен, защото от седем човека в него са пет. По-важното е кои са тези пет човека, за да се знае кой е Надзорният съвет, който всъщност е провел конкурсните процедури по избора на всички тези хора, за които говорите сега. Ще Ви ги прочета поименно. Господин Влахов и господин Иванов – представители на ГЕРБ, двама. Господин Димитър Бъчваров – представител на ДСБ, заместник-председател на ДСБ в миналото. Господин Руси Статков – вечният представител на Агенцията по приватизация на БСП – отявлен кандидат, отявлен експерт на и господин Садкъев, който, доколкото си спомням, е представител на ДПС. Това са петимата човека. Тоест от тези пет човека Надзорен съвет, ГЕРБ има двама, ДСБ, БСП и ДПС имат трима или имат мнозинство. Тоест партиите, които днес предлагат да се въведе мораториум, всъщност са тези, които имат мнозинство при назначаването на всички тези хора в комисиите. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от

гледайки текста и слушайки дискусията, Ви правя едно предложение леко да редактираме това, което сте предложили.

В Решението за налагане на мораториум върху определени действия мисля да добавим „на държавните органи“. „На държавните органи“ – действията не могат да бъдат въобще. Надолу текста си следва, както следва. Точка първа: „Налага мораториум върху следните действия на държавните органи“ следва текста и в буква „д“, където е „извършване на разпоредителни сделки с недвижимо имущество“,

да не спорим дали сме забравили някое министерство или агенция, и ще стане ясно за какво се отнася мораториумът. Защо се налага отделянето на държавните лечебни заведения за болнична помощ подчертано? Заради действията, които се извършват там. Законът за публичните предприятия може да Ви води до извода, че и лечебните заведения са публични предприятия, но очевидно критериите за избор на ръководство на зеленчуковата борса и на болниците не може да бъде еднакъв. Вие всички или поне ръководствата на групите са получили една дебела папка за това, което става в момента в ИСУЛ. Някак си не е логично и разумно да се направи шеф на Управителния съвет на ИСУЛ човек, завършил Магнаурската школа в Симеоново с призната диплома за юридическо образование. Все пак става дума за една от най-уважаваните болници. Очевидно болниците ще трябва да имат и някаква друга характеристика. Тъй като в момента проблемът е в болниците, подчертаването в буква „д“ няма да е излишно.

тъй като не разбирам какъв е този чадър, който се разпъва от „Изправи се! Мутри вън!“ върху движимото имущество и разпореждането с движимо имущество. Затова предлагам след „недвижимо имущество“ задължително да има и „движимо имущество“.

Парламентарните групи, които имат време, искат ли изказвания в рамките на времето на групата? Няма. Обявявам дебатите за закрити.

Предложение от народния представител Татяна Дончева в наименованието на Решението накрая се добавя „на държавните органи“.

прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 189 народни представители: за 189, против и въздържали се няма. Предложението е прието.

е прието. Предложение от народния представител Татяна Дончева в точка 1, буква „д“ от Решението след думата „имущество“ да се постави запетая и да се добави „включително“.

е прието. Предложение на народния представител Христо Гаджев след думите „сделки с“ да се добави „движимо или недвижимо“ – да се добави „движимо имущество“ преди „недвижимо имущество“ и да се обхване цялото имущество на държавните органи. Гласували